Prelazimo na iduću točku dnevnog reda. To je - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske; Predlagateljica akta je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Kod donošenja ove odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnica predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana ministrica graditeljstva i prostornog uređenja gospođa Anka Mrak Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Pred nama su izmjene i dopune Strategije prostornog uređenja RH. Dakle, Dakle, Strategija prostornog uređenja RH je 27. lipnja '97. godine donesena u ovom uvaženom Domu. Iza toga je bila u primjeni i još uvijek je u primjeni operativno kroz program prostornog uređenja, a posredno i kroz prostorne planove županije i prostorne planove uređenja općina, gradova i velikih gradova. Tijekom prošle godine odnosno pokazala se je potreba da se ova strategija u određenom dijelu dopuni i izmjeni i postaje operativnija da bi se mogle izdavati određene dozvole odnosno da bi se mogli donositi pojedini prostorni planovi županija koji su bili u tom času u visokoj fazi dovršenosti ali u određenom dijelu nisu bili usuglašeni sa navedenom strategijom. Stoga je ministar donesao 22.kolovoza 2012.godine odluku da se pristupa izradi i izmjeni dopune Strategije prostornog uređenja RH što je i učinjeno. međutim kao što dobro znate mi smo radili izvješće o stanju u prostoru i da bi se formalno mogla pokrenuti javna rasprava pričekali smo da izvješće o stanju o prostoru prođe jednako tako svoju proceduru i ovaj uvaženi Dom je na 22.veljače na 22.veljače 2011.godine i donesao tu izvješće o stanju u prostoru tako da smo mi išli sa prijedlogom izmjene i dopune strategije u javnu raspravu u trajanju od 15 dana od 26.veljače do 13.ožujka 2013.godine. U sklopu te javne rasprave koja je bila što formalno na web stranicama ministarstva što smo tražili mišljenja, sugestije i prijedloge županijskih zavoda 20 županija plus Grad Zagreb dobili smo primjedbe. Od tih primjedba koje su došle 38 smo prihvatili, 3 smo djelomično prihvatili za 152 smo dali tumačenje zašto se odnose primjedbe na ovu izmjenu i dopunu strategije, a 15 nismo prihvatili. Jednako tako prije same izrade strategija paralelno sa strategijom radila se i izrada programa od nadležnog ministarstva, a to je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Sukladno važećim zakonima smo tražili mišljenje da li je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš i dobili smo od njih odluku da potrebno provoditi stratešku nije bilo potrebno i nismo provodili stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Budući da je javna rasprava o strategiji i programu paralelno vođena, budući da je elementi koji su ugrađeni u strategiju su ugrađeni Nakon što strategija bude raspravljena i nadamo se i donešena onda ćemo vrlo brzo i operativno moći donijeti i program. Što su teme ove izmjene i dopune strategije? Odlukom je rečeno da se strategija mijenja u dijelu usklađenja infrastrukture što je i učinjeno. Učinjena su usklađenja u odnosu na cestovni promet. Dakle u ovom času kada je riječ o cestovnom prometu u Hrvatskoj ima 1413km autoceste, 6741km državnih cesta, nema potrebe da sada nabrajam, ali dakle cestovna mreža je 26907km i u odnosu na cestovni promet ova izmjena i dopuna se odnosi na kategorizaciju ceste i za autocestu … dakle ostaju iste trase samo je prekategorizacija te varijantna rješenja autoceste Zagreb-Dubrovnik čvor Osojnik. Jednako tako kada je riječ o željezničkom prometu onda je dobro za znati da u Hrvatskoj je ukupna dužina željezničkih pruga u ovom času 2722km dakle može se jednostavno usporediti dužina cestovne i željezničke mreže. Dakle u odnosu na kartograme i definiranje željezničkog prometa su određena usklađena izvršena na način da bi u odnosu na željeznički promet mogli ići sve aktivnosti vezane uz poboljšanje željezničke mreže. U odnosu na pomorski promet kartogram je dopunjen s industrijskom Lukom Plomin, lukom otvorenom za međunarodni promet Šibenik te su dana dodatna tumačenja i obrazloženja vezana uz industrijsku luku na Krku kao i pojašnjenje za Urin 2 i određene odnosno sustave Luke Rijeka i Luke Ploče. Dakle u tom času kada je pokrenuta izmjena i dopuna strategija je već u visokoj fazi dovršena sa obavljenom javnom raspravom bio i prostorni plan Primorsko-goranske županije tako da su tu već mogla se kroz strategiju a posredno i kroz program preuzeti prostornoplanska rješenja vezana i definirana u tom prostornom planu županije. U odnosu na cijevni promet, a to je riječ o naftovodima, produktovodima i plinovodima dopunjen je kartogram u dijelu planiranih koridora, produktovoda terminala Žitnjak i planiranih drugih plinovoda. Riječ je o bitnim trasama koje se i definiraju ovako jednim strateškim dokumentom. I odnosu na energetski sustav dopunjen je lokacijom Slavonski Brod te je u odnosu na Plomin jednako tako izvršeno usklađenje. Ono što je bitno u odnosu na energetski sustav to je u principu planiranje određenih sustava prijenosnih. To je ono što i kada sam govorila u izvješću o stanju u prostoru pred ovim uvaženim Domom onda i u izvješću o stanju u prostoru sam govorila o tim manjkavostima kada govorimo na prijenosni sustav i aktivnostima koji će se u budućnosti trebati zasigurno znatno povećati u odnosu na povećati u odnosu na taj prijenosni sustav. Ono što je jednako tako važno, važno je da je ova strategija u času kada je donešena i u času tokom njene neke valorizacije se cijelo vrijeme razmišlja da je ta jedna bazična godina 2020., ja bih rekla obzirom na transformacije koje jesu u prostoru i određene promjene koje su bile nakon što već spominjane zakone koje sam ja osobno spomenula i uvaženi zastupnik Bačić da očekuje da do kraja godine budu ti zakoni i zaista oni moraju biti, mi ćemo krenuti i već smo krenuli sa nježnim aktivnostima a pojačat ćemo na izradi jedne strategije prostornog uređenja RH koja bi bila za ciljanu godinu 2030., a operativno prema prijedlogu koji je trenutačno u javnoj raspravi zakona više i ne bi imali program nego bi imali prostorni plan Republike Hrvatske Hrvatske koji bi u odnosu na strategiju bio operativni dokument dokument. Danas je dakle strategija strateški dokument koji donosi ovaj uvaženi Dom a program je dokument koji donosi Vlada. U budućnosti mi predlažemo da i strategiju a onda i prostorni plan Republike Hrvatske donosi ovaj uvaženi Dom, odnosno Hrvatski sabor. Dakle, da rezimiram, pred nama se trenutačno nalaze Izmjene i dopune Strategije prostornog uređenja. One se odnose na bitne i važna usklađenja koja su nam potrebna. U postupku smo proveli javnu raspravu, dobili sve suglasnosti, sva mišljenje i proveli sve procedure sukladne našima i svim drugim propisima pa predlažem usvajanje ove Izmjene i dopune Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Zahvaljujem ministrice. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba HDZ-a govoriti će poštovani Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo ministrice, poštovane kolegice i kolege. Nakon što je gospođa ministrica dala svoj uvod u ovu Odluku o Izmjenama i dopunama Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske htio bih reći nekoliko riječi koje se odnose na na temelj donošenja ove Odluke o Izmjenama i dopunama Strategije prostornog uređenja. Naime, točno je kao što je gospođa ministrica rekla da smo u Hrvatskom saboru početkom godine raspravili Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2008./2012. godine. Da smo to Izvješće čini mi se usvojili 22. veljače i da su tima doista sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji stvoreni preduvjeti da bi se mogla donijeti, Izmjene i dopune Strategije ili sama strategija prostornog uređenja. Naime, prema tom Zakonu svakih 8 godina može se prići izmjenama i dopunama ili donošenju nove Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske. I s te strane doista nema nikakvog spora, nikakvog prijepora da je, donošenjem izvješća da je stvoren preduvjet da bi se moglo krenuti u izradu i dopunu same strategije. No, u tom Izvješću o stanju u prostoru kojega smo usvojili u veljači ne piše i ne utvrđuje se potreba za donošenjem izmjena i dopuna strategije o prostornom uređenju već se elaborira potreba i polazišta izrade i donošenja nove strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske. Te se izrijekom navodi kako je nova Strategija prostornog uređenja prioritetni zadatak struke i znanstvenika u sljedećem razdoblju. Stoga mi u Klubu Hrvatske Demokratske Zajednice ne vidimo zbog čega ako smo prije svega tri, četiri mjeseca utvrdili u Hrvatskome saboru a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske obvezu i rekao bih uputstvo Vladi i ministarstvu da se ide u izradu nove strategije što koliko ja imam informacije doista se u ministarstvu i provode aktivnosti na izradi nove strategije, koji je to nužan, to ministrica nije rekla, koji je to nužan razlog bio da se, da sada krenemo sa jednim izvješćem koje, koje je po meni, niti je dovoljno pripremljeno, niti je doneseno na razini same strategije. Jer akt koji se mijenja bi trebao biti donesen u postupku, u postupku kakav je donesen osnovni akt a to je u ovom slučaju Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske. Dakle, nije nam jasno zbog čega smo ubrzali sa ovakvom odlukom. Tim više što sama odluka o Izmjeni i dopuni Strategije prostornog uređenja nije sveobuhvatna, ne ide za svim onim projektima, programima koje smo u proteklih 8 godina, odnosno u proteklih evo već gotovo 16 godina kada je donesena Strategija na razini Republike Hrvatske ili predvidjeli ili realizirali ili su u fazi realizacije. Prema tome, bilo bi bolje, bilo bi opravdanije, oportunije da je Vlada normalno prema izvješću kojega smo usvojili u veljači krenula u tu, u taj zadatak kojega je sama sebi, kažem Izvješćem o …/Govornik se ne razumije./… nametnula a ne evo nakon svega 3 mjeseca umjesto da krenemo prema toj odluci i tom utvrđenju kojega je Sabor usvojio u veljači idemo sa jednim izvješćem, jednom izmjenom strategije koja je nepotpuna, koja nije cjelovita, koja ne prikazuje doista sve ono što bi trebala strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske pa i njene izmjene sadržavati. vrlo je oskudno i gotovo neprimjereno obrazloženje ove odluke o izmjenama i dopunama strategije čak i na one projekte, čak i na projekte koje izmjenom strategije uvrstili u ovu odluku. A da ne govorim dakle da je propušteno bilo što reći o svim onim projektima koji su već danas uključeni u brojne prostorne planove županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj koji bi možda također trebali biti uvršteni u samu strategiju a nisu uvršteni, pa dakle o njima doista nema niti jedne jedine O tome ću malo kasnije jer sam dobio primjedbe župana Dubrovačko-neretvanske županije kada je u pitanju izmjena i dopuna strategije prostornog uređenja. Ali držim da je takvih primjedaba sigurno diljem Republike Hrvatske u brojnim županijama bi bilo također istaknuto. No sama rasprava događala se u predizborno vrijeme, u vrijeme lokalnih izbora i mnogi, vjerojatno i župani i gradonačelnici, načelnici bili su prioritetno okrenuti lokalnim izborima a manje su se uključili u u ovaj postupak donošenja Izmjena i dopuna Odluke o strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske. Dakle, u tom dijelu želim reći da nije bilo razloga za brzanje sa donošenjem ovakve odluke to je jedna stvar. Druga stvar, ako smo u to krenuli onda je trebalo sustavno sve ono što držimo da je nužno, svi oni projekti, svi oni planovi, sve ono što se napravilo u proteklom razdoblju, kao i ono što je planirano u županijskim prostornim planovima, trebalo biti sadržano po meni u ovoj samoj strategiji. A da ne kažem da je trebalo biti bolje obrazloženo zašto su pojedini projekti uvršteni u strategiju. Isto tako da je trebalo biti obrazloženo zašto pojedini projekti nisu ušli u ovu odluku o Izmjenama i dopunama Strategije prostornog uređenja. I još jedna načelna stvar koju držim da nije dobra kada smo krenuli u Izmjene i dopune Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske naime upravo u ovo vrijeme dok donosimo i raspravljamo o Strategiji prostornog uređenja, odnosno o njenim izmjenama i dopunama u Hrvatskom saboru su ili na odborima ili vrlo brzo bit će i na plenarnoj sjednici dva vrlo važna zakona, Zakon o zaštiti prirode i Zakon o zaštiti okoliša. Tim zakonima smo propisali određene procedure koje se odnose na izradu strateških procjena utjecaja na okoliš, bitnih projekata u Republici Hrvatskoj. Ako neki dokument u Hrvatskoj zahtijeva da se za njega radi strateška procjena utjecaja na okoliš onda ja ne znam koji to dokument zahtijeva ako se to ne promišlja o tome u važnim koridorima infrastrukturnim, bilo prometnim, bilo energetskim, bilo kojim drugim projektima koji su od vitalnog značaja za Republiku Hrvatsku, a samim time jasno da bitno utječu na stanje u prostoru i stanje u prirodi. Pa upravo je sa ovom Odlukom o izmjenama i dopunama strategije navedeno da će Vlada ako Sabor, jasno da će usvojiti, da će većina u Saboru ovakvu odluku usvojiti, da će Vlada već u roku 30 dana izraditi Program prostornog uređenja Republike Hrvatske i to upravo u vrijeme kada Vlada mora donijeti i odluku o proglašenju ekološke mreže Republike Hrvatske gdje bi bar bilo korektno propisati jasno da onda ta dva dokumenta budu usklađena, da ne donosimo i proglašavamo dio Hrvatske ekološkom mrežom, a upravo preko te ekološke mreže ovom strategijom prolazimo sa važnim infrastrukturnim koridorima, prometnim, energetskim itd., itd. Tako da mislim da nije bilo potrebe i Vlada nije imala po meni potrebe jer sve ono što Vlada ovom izmjenom i dopunom strategije radi mislim da je već u najvećoj mjeri sadržano u brojnim županijskim prostornim planovima i to se moglo kroz izradu cjelovite strategije nadići i realizirati i omogućiti realizacija tih projekata, a ne ovako vrlo brzo da se bez ijedne valjane rasprave u Republici Hrvatskoj ide u izmjene i dopune same strategije. Što se tiče konkretnih primjedaba koje sam dobio od župana dubrovačko-neretvanskog to je amandman na točku 4.4.1.2. u kojemu predlaže Županija dubrovačko-neretvanska da se utvrdi kao cestovna povezanost cestovni promet jugom Hrvatske do Dubrovnika, nastavkom izgradnje autoceste od čvora Ploče prema Dubrovniku. To je za jug Hrvatske, a rekao bi za cijelu Hrvatsku jedan od najvažnijih strateških projekata kojim bi se krajnji jug Hrvatske izvukao iz prometne izolacije, a taj cestovni pravac podrazumijeva nastavak izgradnje autoceste od Ploča prema Dubrovniku, nastavak izgradnje mosta Pelješac, realizacija brze ceste preko Pelješca koja bi zaobišla teritorij Republike Hrvatske te povezivanje Dubrovnika sa zračnom lukom u Ćilipima brzom cestom. Držimo da je kad smo već ušli u ovakve izmjene i dopune Strategije prostornog uređenja i tu rekao sam ad hoc, na brzinu, ovaj projekt kojeg projekt kojeg sadržava Prostorni plan Županije dubrovačko-neretvanske po nama je trebao biti itekako onda i on valoriziran. Isto tako bi trebalo brisati jednu odrednicu kojom bi autocesta nastavila od … do Debelog brijega i držimo da na tom dijelu nije moguće izgraditi autocestu, a da je to već i Studijom utjecaja na okoliš na određeni način definirano. Također kad ste govorili gospođo ministrice o lukama od državnog značaj u Republici Hrvatskoj spomenuli ste i Luku Rijeka, čini mi se i Luku Ploče. Ovdje smo sa ovom izmjenom i dopune Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske definirali sustav Luke Ploče i u taj sustav Luke Ploče uvrštena su dva izdvojena bazena Komarna i Brijesta, a ta dva izdvojena bazena Komarna i Brijesta praktično su na tragu jednog projekta Vladinog koji je trebao služiti kao nadomjestak ili zamjena za izgradnju Pelješkog mosta uvođenjem trajekta između dviju luka Komarne i Brijeste i to upravo na lokaciji na kojoj bi se gradio Pelješki most. Mislim da je i u stavu Europske komisije koja je jasno rekla da je Pelješki most najbolji način prometnog povezivanja Hrvatske sa ostalim dijelom Dubrovačko-neretvanske županije, da je to najracionalnije i najbolje rješenje i s obzirom da je u Prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije upravo ucrtan Pelješki most nije mi jasno čemu u ovoj Strategiji prostornog uređenja uz sustav Luke Ploče uvrstiti dva izdvojena bazena Komarna i Brijesta, upravo ta dva bazena koji bi trebali biti polazna i završna luka na kopnu i na otoku Pelješcu, koji bi trebali biti kompenzacija za neizgrađeni Pelješki most. Ja mislim da to ne treba, tim više što mislim da sve ozbiljne institucije u Hrvatskoj su napustile tu ideju o povezivanju juga Hrvatske trajektima na lokaciji Komarna na kopnu i Brijesta na otoku Pelješcu i da se do izgradnje Pelješkog mosta utvrđuje trajektna linija između Luke Ploče i Luke Trpanj, postojeća trajekta veza koju treba osnažiti, a ne ići u pregradnje dviju novih luka i to upravo na lokaciji gdje bi se trebao graditi Pelješki most. Ne znam kako bi se taj promet trajektni mogao uspostaviti za vrijeme dok se taj most gradi, a da ne kažem da je upravo ovo potvrda da da Vlada nije prošla proceduru utvrđivanja procjene Studija utjecaja na okoliš jer kada je za Pelješki most rađena Studija utjecaja na okoliš onda je upravo tada tada utvrđeno da je u prostoru Malostonskog zaljeva, posebnog rezervata nije moguće uspostavljati prometnu trajektnu vezu jer bi to značajno narušilo bioraznolikost Jadranskog mora u prostoru Malostonskog zaljeva i maloga mora. Dakle, iz svega ovoga što sam rekao držim da ova izmjena strategije nije trebala ići na ovaj način, da nije napravljena na način kao što je donesen osnovni dokument koji je podrazumijevao cjelovitu raspravu na razini Republike Hrvatske, da je trebalo postupiti upravo onako kako piše u izvješću kojega je donio ovaj Sabor o stanju u prostoru Republike Hrvatske kojim je definirano da će se raditi nova

Zahvaljujem gospodine Bačiću. Replicirat će vam kolega Mladen Marelić. Izvolite. **Marelić, Mladen (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Bačiću čudi me vaš stav župana jer tu smo još vijećnici Županijske skupštine, nisam dobio nikakav stav župana. Čudi me kolegica iz Dubrovnika da ni ona ne zna nikad ništa o tome. A da ne pričamo puno Strategija razvoja luka mi znamo da je na Brijestu, na poluotoku Pelješcu napravljena luka, faktički napravljena je pristupna rampa sa postojećim temeljima za trajektnu luku. Znači, ona može već sutra biti u funkciji. A da je bilo imalo mudrosti naša županija bi bila već povezana sa trajektima, Komarna-Brijesta do izgradnje Pelješkog mosta jer svi znamo očekujemo da ćemo uraditi taj most da će doć situacija kad ćemo most raditi ne onako kako ste vi zamišljali nego normalni most koji će biti u funkciji ove županije, naše županije i RH sa dosta manje sredstava. I mislim da ćemo imati most koji će biti za zadovoljstvo. A ovaj Trpanj-Pelješac mislim povezivanje Trpanj-Ploče sat vremena trajekta, a ovdje smo mogli voziti za 5, 10 minuta, mogli smo povezati ovaj dio dok se ne sagradi Pelješki most. Hvala. Na repliku odgovara poštovani Branko Bačić. puna dva mjeseca. Naime, Hrvatska vlada je raspustila sva predstavnička tijela bilo lokalne, bilo regionalne samouprave. Pa onda u tom vremenu jest gospodin župan obnašao dužnost župana i njegova je dužnost i obveza bila da u postupku donošenja ove odluke reagira i on je upravo reagirao 3. lipnja pa vas nije mogao ni konzultirati jer tada vi niste ni bili vijećnik. Što se tiče brzine o kojoj vi govorite izgradnje dvije luke, jedne na Pelješcu, a druge na kopnu ja se čudim vašem nepoznavanju problematike da biste vi u par mjeseci sagradili luku pri činjenici da za tu istu luku ne postoji niti utvrđena lokacija u prostornom planu niti županije niti općine Slivno niti općine Ston. Da nije izrađena studija utjecaja na okoliš, da nisu izgrađene pristupne ceste. Dakle, da je sve to zajedno još uvijek vrlo, vrlo daleko, a vi biste htjeli kroz par mjeseci realizirati te dvije luke, a niste u stanju evo već godinu i pol dana utvrditi da li je most dobro ili loše rješenje. Na to vas treba uputiti Europska komisija. I Europska komisija je stala na stajalište nas u klubu HDZ-a i županijske vlasti da je Pelješki most jedino i najbolje rješenje na jugu Hrvatske. I ja držim i pozivam Vladu da s tim projektom nastavi čim prije da ne prođe još godinu i pol dana izgubljenog vremena i da i dalje mi budemo morali 4 puta prelaziti granicu kad idemo prema Dubrovniku ili kad idemo i ja i vi na Korčulu. Prema tome, držim da da je i procedura zadovoljena, što nije, da opet te dvije luke ne bi trebale biti sagrađene već bismo trebali jer bi ometale izgradnju Pelješkog mosta u bilo kojoj varijanti s jedne strane, a s druge strane uvoditi trajekte u Malostonski zaljev gdje je posebni rezervat za mene je to doista najblaže rečeno neprimjereno. Gospodine potpredsjedniče, gospođo ministrice mi smo mišljenja u klubu HNS-a da svaka strategija u svakom momentu je dobrodošla jer ona govori o ciljevima, o željama kuda želimo razvijati i kako želimo razvijati prostor RH. Ono što je bitno danas za prijedlog ove Strategije prostornog uređenja RH da su da su se stekli pravi uvjeti 22. veljače ove godine kada smo prihvatili stanje u prostoru RH 2008-2012. godina. Također, pohvaljujem Ministarstvo prostornog uređenja i ministricu sa publikacijom sa knjigom, smatram da je to jedan od ključnih dokumenata RH koja se odnosi po pitanju prostora i po pitanju čuvanja prostora. Ono što ova strategija donosi sigurno donosi određene ciljeve koji su pred nama u kratkom i dužem vremenu. Svi ti ciljevi imaju zadatak gospodarskog rasta i gospodarskog razvoja pojedinih dijelova RH ovisno nema veze da li su to vezani cestovni koridori, da li su vezani željeznički koridori, da li su pomorski koridori ili cijevni ili energetski potencijali RH. Ono što je sigurno da u ovoj strategiji gotovo sve najvažnije intervencije u prostoru su ovom strategijom dotaknute. Ono što je također bitno da ova strategija kao i prethodne do ove strategije da one RH stavljaju u kontekst europskog prostora, u kontekst veza sjever-jug istok-zapad i da ovi svi koridori koji se vežu i željeznički i cestovni da u potpunosti odgovaraju ovoj strategiji. Ono što bih rekao kod cestovnog prometa

što lokalnih cesta, što županijskih i da smatramo da RH je u samom vrhu po autocestama u Europi po stanovniku. Ono što bih posebno naglasio da je kod izgradnje autocesta i ostale infrastrukture da je u RH puno vođeno puno vođeno računa o zaštiti prostora što smatramo da smo u odnosu na EU imamo puno strože kriterije, puno kvalitetnije kriterije i na toj strategiji i na takvom odnosu očuvanja okoliša trebamo dalje nastaviti, da sve ono što se radi u prostoru da itekako dobro se uklapa i da zato zaslužuju i naši građevinari, arhitekti, projektanti određene pohvale što na kvalitetan način čuvaju prostor koje je najveće bogatstvo RH. Ono što se također u ovoj strategiji govori da izgradnjom autocesta, poluautocesta i ostale druge cestovne infrastrukture želi se na najbolji način pomoći povezanosti i konkurentnosti kako i gospodarstva tako i prometnih veza u RH. Ono što bih rekao da ovi svi najvažniji koridori koji se odnose na veze sa Europom kojih smo mi od 1.7.punopravni članovi da oni u potpunosti odgovaraju. Ono na što bih se posebno osvrnuo to je pitanje željezničkog prometa. Željeznički promet u samostalnoj RH doživljava iz godine u godinu stagnaciju prometa i smatramo da RH nije dovoljno vodila brige o tom isto također vrlo važnom segmentu prometa u RH, znači željezničkom prometu, da iako imamo negdje oko 2700km željeznica da su te manje-više sve te željeznice nisu na pravoj razini da bi bile konkurentne da bi mogle pružati kvalitetne usluge i da bi bili konkurentni u međunarodnom prometu. Smatramo mi u klubu HNS-a da na tom segmentu treba se posebno poraditi, a to ova strategija i omogućuje da podizanje opće tehničke i tehnološke razine ekonomičnosti, stupanja sigurnosti da mi imamo i danas na velikom broju željezničkih prijelaza koji nisu dovoljno osigurani i da na tom se mora raditi i na sigurnosti. Smatramo da ova strategija i taj segmenat u dobroj mjeri Ono što je posebno bitno i da RH ima jednu već stoljetnu tradiciju po pitanju pomorskog prometa, da RH ima negdje oko 17km operativne obale operativne obale znači po pitanju iskrcaja a bilježimo iz godine u godinu sve manji promet. Očekujemo da ulaskom RH u EU da će se kapaciteti pretovarni naših luka sigurno povećati ali normalno moramo osposobiti sve luke da bi mogle zadovoljiti kapacitete u pretovaru i u kvaliteti. RH ima jedan značajan broj luka na kojima ne treba velikih zahtjeva i u svakom slučaju na tom segmentu se treba raditi jer to je jedna od najvećih predispozicija razvoja pomorskog prometa, da je RH zemlja zemlja mediteranska i da imamo veliki prostor jadranske obale i veliki prostor mogućnosti pretovara iskorištenja svih tih luka. Ono što je u koncepciji razvitka zračnog prometa sigurno da ovakav način prometa omogućava RH kvalitetniju i bržu uslugu i konkurentnost po pitanju turističke privrede što smatramo da taj segment ide jako brzo naprijed i da će da će potencijalni investitori znati iskoristiti ove prednosti koje nudi RH. Ono što je u ovoj strategiji također bitno da u cijevnom prometu je po meni uz prostor RH sigurno je velika predispozicija pitanje transporta plina, nafte i svih ostalih stvari, da je to jedna od najvećih bogatstava RH i da taj potencijal treba ostati uvijek u vlasništvu RH po pitanju transporta određenih energenata energenata koje idu u promet na ovakav način naftovodi, produktovodi, plinovodi i smatramo da je to jedan od značajnih potencijala i velika šansa u Strategiji razvoja RH i njenog gospodarstva. cijevni prometi naftovodi, produktovodi, plinovodi se uključuju u sustav europskih plinovoda. Normalno tu još neki nisu završeni ali sigurno RH zbog svog geografskog položaja na najbolji način će to znati iskoristiti. Osim ovih ovih cestovnih potencijala prioriteti u strategiji razvoja proizvodnje el.energije, tu sigurno RH treba voditi računa o diverzifikaciji izvora proizvodnje el.energije. s obzirom na naš položaj RH i u tom dijelu ima ogromne predispozicije. Klub HNS-a će prihvatiti prihvatiti ovu strategiju i smatram da je ona dobra da su ciljevi dobro postavljeni i da oni valoriziraju RH od istoka, sjeverozapada do juga RH uključujući Gorski kotar i Istru. Smatram da nijedan od ovih dijelova u ovoj strategiji nisu zakinuti i to omogućuje kvalitetno gospodarenje i sa prostorom, što ova strategija na više mjesta ističe posebnu važnost da trebamo čuvati i štititi okoliš i prostor, a da ne ide u sukob sa gradnjom i sa investicijama. Klub HNS-a će podržat Hvala. Želju da replicira prijavio je kolega Marijan Škvarić. **Škvarić, Marijan (HNS)** Uvažani gospodine zastupniče prije svega slažem se s vama pohvalama ministarstvu jer nakon izvješća stanja u prostoru koje je dostavljeno nama nakon ovog prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Strategije prostornog uređenja zaista se stječu uvjeti za ovo uređenje koje prije svega doprinosi razvoju gospodarstva. A to nam je bitno. Također se slažem i s vama da itekako moramo …/Govornik se ne razumije./... o povezanost zemlje, koridorima istok, zapad, sjever, jug. Ali moram istaknuti da možda u tom dijelu u odnosu na jug da ne bi zapostavili i sjever Hrvatske. Jer on je porta naše države. Bilo što izlazi ili ulazi većim dijelom mora proći kroz taj dio. I zato je dobro da i ovoj Strategiji je i taj dio sjevera Hrvatske itekako obuhvaćen. Naročito bih naglasio cestovni promet gdje ovaj koridor povezivanja dviju naših graničnih prijelaza, prije svega Macelj i Goričan i međusobno povezane i to brzom cestom, koju smo ipak definirali da ne treba auto ceste, treba biti efikasniji nego s brzom cestom. I također gdje je povezana i ovaj alternativi koridor pruga naročito visoke učinkovitosti da se već dugi niz godina je to u programu i sada je ostalo ali moramo to dići na višu razinu što je to pruga Varaždin-Golubovec-Zabok. Evo u tom dijelu ova Strategija također vodi, nadam se da će Vlada o tome voditi računa da i sjever Hrvatske dobije adekvatnu valorizaciju u razvoju. Hvala vam. **Stazić, Nenad (SDP)** Na ovu repliku odgovara kolega Ivica Mandić. hvala lijepo, sada smo i mi u Klubu HNS-a počeli replicirati očito smo naučili od ovih koji su dugo u Saboru. Ono što bih svakako rekao i složio se sa kolegom da ovdje su, mogli bi postaviti određeni broj prioriteta. Znači prioriteti su najprije oni koridori koji su vezani za EU koridore, a nakon toga imamo međuregionalne koridore koji su u vezi razvoja Republike Hrvatske, nakon toga županijske a onda unutar županija. U potpunosti prihvaćam ali u svakom slučaju da se vode u prioritetima. I ono što bih rekao uz dužno štovanje posebnosti života na otocima da u svakom slučaju treba se voditi računa i o životu u ostalim dijelovima Republike Hrvatske koji su nerazvijeni, koji su gotovo da će u nekakvom kratkom vremenu ostati bez stanovništva. Pa bi svakako trebalo u strategijama očuvanja prostora razmišljati na isti način kako o otocima i na ostanku života na otocima tako i u drugim dijelovima Republike Hrvatske gdje je trend nestajanja i odlaska stanovništva iz tih prostora. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo. Kolega Mandiću govorili ste o Hrvatskim željeznicama, odnosno o željeznicama u Hrvata ajmo tako reći. Slažem se u potpunosti sa vašom konstatacijom da su investicije u dugom periodu, dugi niz godina da su izostale i da je stanje Hrvatskih željeznica, odnosno naših željezničkih pruga da je katastrofalno. treba znatno više ulagati između ostalog u sigurnost pa prvenstveno na željezničke cestovne prijelaze. Da bi to stvarno bilo tako, da bi dolazilo do realizacije svaku strategiju bi trebao pratiti proračun. Međutim, u proračunu stoji da je za osiguranje željezničko cestovnih prijelaza se planira 0 kuna. Prema tome, očito je da su u međusobnom neslaganju strategija i sam proračun. Druga stvar koju niste vi spomenuli ali koja se navodi u ovom materijalu da se za upravljanje u dijelu postojeće željezničke infrastrukture na rok predviđen rok od 20 godina. Čisto da vam jedna jedina željeznička uprava išla sa davanjem na koncesiju željezničkih pruga i na kraju su te pruge morali otkupljivati, odnosno vraćati sami pod upravu, državnu upravu Jer izostalo je kompletno ulaganje od strane privatnika, ulaganje i u održavanje i u sigurnost. Prema tome, ovaj dio ja mislim da sigurno nije u cilju i opstanka Hrvatskim željeznica kao, ne kao firme nego željeznice kao vida prometa ali nije ni u skladu sa onim što ste vi govorili da je cilj. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Ivica Mandić. Evo, zahvaljujem uvaženi kolega Novak. Pa ono što bih rekao vi niste uspjeli u vašoj replici mene demantirati da ova Strategija na stranici broj 17 točno kaže ovako: podizanje opće tehničke tehnološke razine ekonomičnosti, stupnju sigurnosti. Znači ta Strategija, Strategija to predviđa i u tom dijelu ja sam decidirano rekao da na takav način trebamo se i ponašati. na kakav način ćemo financirati, da li ćemo financirati sredstva od državnog proračuna, da li ćemo aplicirati ove prometne smjerove istok, zapad, sjever, jug na fondove Europske unije. Ja vjerujem da su ovo sve, ovi ovi svi prometni pravci koji u Republici Hrvatskoj postoje i sjever-jug, i zapad-istok, da su to i prometnice koje su od interesa Europske unije i da te sve prometnice možemo po najsuvremenijim i najboljim europskim standardima i opremiti i izgraditi. I u svakom slučaju toj je zadatak i uprava Hrvatskih željeznica da apliciraju sa projektima prema Europskoj uniji jer ovo su interesi i Europske unije ne samo interesi Republike Hrvatske da dovedemo prometnice na visok stupanj sigurnosti na visok stupanj ekonomske isplativosti prijevoza i roba i putnika. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Poštovana zastupnica Mirela Holiy se javila za riječ. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Evo ga, ja bih na samom početku rasprave htjela reći da sam se smirila nakon što sam čula uvodno izlaganje ministrice Mrak-Taritaš jer sam sudjelovala na sjednici Odbora za zaštitu okoliša gdje je na moje direktno postavljeno pitanje vezano uz stratešku procjenu utjecaja na okoliš i postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš vaš zamjenik i kolegica koja je bila tamo rekla da ništa od toga dvoje nije provedeno. Evo ga, meni je drago da Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja poštuje zakone Republike Hrvatske i da je proveden postupak ocjene o nužnosti provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš jer naravno da se na strategije, na izmjene i dopune strategija primjenjuje ovaj izuzetno važan instrument zaštite okoliša. I drago mi je što ste ispoštovali ovu proceduru zbog toga što bi u suprotnom vjerujem mogli imati problema i sa Europskom unijom i Europskom komisijom s obzirom na činjenicu da je strateška procjena utjecaja na okoliš jedan od najvažnijih instrumenata na koje Europska komisija posebno obraća pozornost. Kada govorimo o strategijama, nama je svima jasno da su strategije planovi svih planova, odnosno okvirni planovi i naravno da je strateška procjena utjecaja na okoliš izuzetno važna za definiranje bilo koje strategije. Ja vas u ovom trenutku upozoravam s obzirom da važeća strategija vrijedi do 2015. godine i da mi do tog roka ustvari moramo donijeti novu Strategiju prostornog razvitka Republike Hrvatske, a da za Strategiju prostornog razvitka Republike Hrvatske neće više biti moguće provesti samo postupak ocjene o nužnosti provedbe strateške procjene, da u vrlo ranoj fazi razmišljate o tome da krenete sa strateškom procjenom utjecaja na okoliš zato što je strateška procjena vrlo komplicirani mehanizam i sama provedba traje minimalno 6 mjeseci, a s obzirom na činjenicu da strategiju trebamo donijeti do 2015. godine molim vas da razmišljate o tome da ukalkulirate to vrijeme. Činjenica je da ovim izmjenama i dopunama strategije se na neki način ubacuju neki izrazito važni infrastrukturni projekti koji svi podliježu postupku procjene utjecaja na okoliš i za koje naravno će biti nužno provesti kada ćemo raditi novu strategiju i stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Naravno neki od ovih projekata su već u većoj ili u manjoj mjeri u provedbi pa evo kolega je već imao prilike nešto govoriti o Pelješkom mostu. Zatim imamo tu naravno i željeznički promet, imamo i pomorski promet. I naravno ono što mene iz aspekta zaštite okoliša najviše interesira je ovaj cijevni promet, odnosno naftovodi, produktovodi i plinovodi i tu bih htjela naglasiti da me na neki način malo zbunilo to što ovdje imamo ponovno reverzibilni naftovod s obzirom na činjenicu da je postupak procjene utjecaja na okoliš za projekt Družba Adria, odnosno za reverzibilni naftovod pokazao da taj zahvat nije prihvatljiv za okoliš. Također u ovim napomenama koje se tiču cijevnog prometa stoji je opskrba plinom iz Rusije jedna mogućnost, ali treba predvidjeti i ostale mogućnosti radi diversifikacije i neovisnosti o samo jednom dobavljaču i samo jednom plinovodu. Iz tih razloga se podržava projekt Adria LNG, novi terminal … i plinovod što je apsolutno u redu, međutim ja vam želim skrenuti pažnju na činjenicu da projekt Adria LNG više ne postoji s obzirom na to da je prošle godine kada su oni tražili produljenje važenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, taj projekt ustvari suspendiran. Tako da Adria LNG kao projekt više ne postoji, mi danas možemo govoriti samo o LNG terminalu na otoku Krku. Još jedna stvar, mislim da ste trebali ipak u ovim izmjenama i dopunama Strategije prostornog razvitka predvidjeti i neke projekte malo drukčijeg tipa poput recimo opskrbe pojedinih lokacija …, dakle komprimiranim prirodnim plinom s obzirom na činjenicu da u određenim područjima i Dalmacije, posebno na otocima, upravo realizacija ovakvih projekata je izuzetno važna jer ne zahtijeva izgradnju vrlo skupe i komplicirane infrastrukture, a omogućava kvalitetnu opskrbu plinom kao izrazito važnim energentom u određenim zabačenim područjima. I na kraju želim reći da ću podržati ovaj dokument i samo skrećem pažnju još jednom na nužnost provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju prostornog razvitka. Uvažena kolegice, meni je izuzetno drago da ste kao što ste sami rekli da ste sada smireni, međutim ova strategija doista mora biti u skladu sa utjecajem zaštite na okoliš, a mene više zanima između ostalog u ovoj strategiji budući da je u samoj izmjeni i dopuni Strategiju prostornog uređenja Republike Hrvatske posebno označen Pelješki most kao jedna politička odluka koja se financira kao što smo čuli iz pretpristupnih fondova Europske unije. No mene zanima budući da dolazim iz Slavonije, gdje je nastao željeznički koridor 5c. Isto tako zanima me i obzirom na naftovod i plinovod što znači u samoj Strategiji prostornog uređenja obzirom da postoji cestovni koridor 5c, dakle i po meni je jedna od bitnih značaja da upravo cjelokupna komunalna infrastruktura ide uz te koridore, izuzimanje Đakova i Vinkovaca dakle iz cjelokupnog i naftovoda i plinovoda. Tako da jedna velika većina centralnog dijela Slavonije ostaje bez tih glavnih magistralnih cjevovoda, odnosno izuzimajući to što Đakovo ima već napravljeno, što je napravljeno u Vinkovcima, ali smatram da bi daleko lakše i isplativije za državu bilo i što se tiče utjecaja na okoliš upravo graditi takva jedna postrojenja uz već postojeće koridore. Dakle, i željeznički i cestovni.

mene bi doista interesiralo i zamolio bih gospođu ministricu ako nam može dostaviti ocjenu potrebe izrade strateške procjene utjecaja na okoliš. I to prvenstveno iz dva razloga. Naime, u samoj strategiji piše da će se dodati jedan odlomak koji glasi: "Na prostoru države, uključujući područje Jadrana s epikontinentalnim pojasom te kopneni dio države omogućava se istraživanje ugljikovodika na područjima potencijalnih nalazišta nafte i plina bez prethodno planiranih lokacija." Pa me interesira takva ocjena koja je ukazala da ne treba raditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš s jedne strane. I s druge strane ono što ste vi sami postavili kao pitanje, a to je pitanje što se ovom strategijom omogućava prenamjena, odnosno promjena naftovoda iz jednosmjernog u reverzibilni što je i na samoj sjednici odbora postavljeno pitanje da li se tom mogućnošću ne otvara pitanje aktiviranja družbe ADRIA-e. s obzirom da znamo kakva je bila procjena utjecaja na okoliš glede izgradnje sustava družbe ADRIA-e sada ovom strategijom otvaramo mogućnost, ne kažem da će se vratiti projekt družba ADRIA ali ostavljamo mogućnost i to vrlo otvorenu, mene bi itekako interesirala ta ocjena kojom je kazano da za ova dva važna strateška energetska projekta u RH nema potrebe, da se oni mogu ovako neposredno uvrstiti u strategiju bez da se izradi strateška procjena utjecaja na okoliš evo ova dva vrlo važna projekta. Pa bih ja bio sretniji da je uz ovu strategiju iz ovako doista šturo, kratko svega mislim 4 ili 5 rečenica obrazloženja koje nam je dostavljeno da nam je dostavljena i ta ocjena koja bi nas vrlo onda vjerojatno i razuvjerila u ovim sumnjama i dvojbama koje sam postavio. Odgovor na repliku, Mirela Holy. potrebe za ocjenom o provedbi strateške procjene utjecaja na okoliš definiran Zakonom o zaštiti okoliša onako kako mi to popularno govorimo ZOZO-m i to u članku 57. i gdje se govori da o planovima i programima, dakle i strategijama koje se odnose na državnu razinu odluku o tome nužnosti postupka provedbe ocjene utjecaja na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, odnosno nadležno Ministarstvo za okoliš a u slučajevima da se radi o planovima i programima nižeg reda se ta procjena, odnosno ocjena provodi na nižoj odnosno na županijskoj razini. Ja pretpostavljam da je Ministarstvo graditeljstva nakon što je poslalo taj zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša i prirode procedura bila sljedeća, da se postavilo pitanje županijskim odjelima, odnosno županijskim tim odsjecima koji se bave ovom problematikom i da je od njih zatraženo mišljenje o tome da li je potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš za ovaj ovaj dokument ili nije i da je većina županijskih ureda rekla da nije potrebno i da na temelju toga Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je donijelo takvo jedno mišljenje. To bi bilo sukladno i na kraju krajeva i o Uredbi o provedbi postupka procjene utjecaja na okoliš. Ja pretpostavljam da je takva procedura bila poštivana i od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, odnosno Ministarstva graditeljstva. Hvala. Kolegice Holy dobro ste rekli da u strategiji koja se predlaže povezivanje ovog dijela juga, odnosno mosta sa mostom. Čudi me kad je županija donijela odluku da se zabranjuje prijelaz odnosno izgradnja luka i to manje Luke Komarna jer znamo da je na Pelješcu sagrađena luka. To povećava troškove prijevoza tako da će žitelji Dubrovnika i dubrovačkog primorja kao i Konavla morat se voziti dva sata više. Znači, on mora trajektom sat vremena Ploče-Trpanj plus čitav Pelješac. Znači, imat će povezanost koja će trajati dva sata više. To će privredi iznositi velike troškove za stoku, živu stoku koju prevozi. Također, za kamione koji voze više od 10 tisuća eura vrijednosti to će praviti … velike probleme. I čudi me još danas Dubrovačko-neretvanske županije glasao protiv planova gdje je bio taj most. Mislim svojatanje, pustite da radimo i mislim da je ministarstvo dobro procijenilo i da ćemo svi skupa biti zadovoljni. Ali donositi odluku u županiji da županija donese odluku da se skrati ovo vrijeme da može ići u funkciju i na zadovoljstvo svih žitelja županije. Hvala. Hvala. Završna riječ ministrice Anke Mrak Taritaš. Izvolite ministrice. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo. Budući da je zadnja ova diskusija bila na temu mišljenja o potrebi provođenja ocjeni i o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, budući da evo u vašem rasporedu sve zajedno je bilo malo užurbano ja sam sa sobom ponijela original, vrlo rado ću kopiju

zahtjev koji je tad bio znatno duži riječ je o potrebi ocjene o potrebi procjene strateške procjene utjecaja na okoliš … strategiju provodi provodi ocjena o potrebi procjene dostavlja mišljenje. Nakon što su proveli proceduru da navedene izmjene i dopune strategije ne podliježe prethodno navedenim postupcima pa ću to kopirati i vrlo rado dostaviti tako da ne bi tu dilema bilo u odnosu na to. Namjerno sam i u uvodnoj riječi govorila o potrebi procjene strateške procjene utjecaja na okoliš jer je to bila i rasprava na odborima pa se oko toga raspravljalo pa da bi se odmah dao odgovor na to. Što se tiče

prvi korak je strateška procjena utjecaja na okoliš iz jednostavnog razloga što u ovom zakonu je nešto što je bilo i na prijedlog našeg ministarstva da se strateške procjene utjecaja na okoliš provode kao prethodno pitanje pri izradi prostornih planova i strategije i to provodimo. I pokrenuli smo aktivnosti i uskoro ćemo raspisati natječaj za izrađivače. Imam tu jednu sreću što sam imala priliku biti educirana u Nizozemskoj i raditi na strateškim procjena utjecaja na okoliš i imam u tom smislu dovoljno nekakvih saznanja i iskustva. Dakle u odnosu na izmjenu i dopunu Strategije prostornog uređenja RH imamo mišljenje gdje nedvojbeno kaže da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš ni ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, a svi pojedinačni zahtjevi podliježu pojedinačnim procjenama utjecaja na okoliš, a ono što je uvažena zastupnica Holy rekla mi u izradi nove strategije prvo i ključno pitanje će biti strateška procjena utjecaja na okoliša a onda i sve ostalo. Hvala lijepo. Hvala. Replika, Branko Bačić. takvu ocjenu Ministarstva zaštite okoliša. Mene interesira i postupak na koji način je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ocijenilo da za mogućnost istraživanja novih lokacija za iskorištavanje ugljikovodika što znači nafte i plina na području južnog dijela Jadrana, negdje koliko ja ovdje vidim južnije od Korčule i Mljeta da za mogućnost istraživanja i iskorištavanja ugljikovodika ne treba izraditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Vi jako dobro znate što je jedna bušotina napravila u Meksičkom zaljevu prije tri godine i koja opasnost prijeti turizmu u Hrvatskoj u slučaju da bi jedna od takvih bušotina s obzirom da je to jedna od najzahtjevnijih industrijskih procesa iskorištavanja nafte i naftnog plina da bi mi tome prišli i to definirali kao projekt od strateškog interesa za RH, a bi Ministarstvo zaštite okoliša reklo da ne treba čak raditi niti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Ja vama vjerujem vi to imate kod sebe ali bih želio da ako to mogu dobiti i da nas Ministarstvo zaštite okoliša barem javnost jel ja nisam s tim upoznat, upozna sa time kako i na koji način je ocijenilo da za reverzibilni naftovod ne treba izraditi, zato vjerojatno doista i ne treba ali za ovaj dio koji se odnosi na nove nove lokacije za iskorištavanje ugljikovodika u Jadranu to ne treba, mene to doista malo čudi. Ali vjerujem vam to što ste rekli i pročitali prema tome interesira me taj postupak pri Ministarstvu zaštite okoliša. Hvala.

aktivnosti morat ćete svakako konzultirati nadležno ministarstvo. Ali htjela bih ponoviti sljedeće, mi sada u zakonu imamo stratešku procjenu utjecaja na okoliš i imamo procjenu utjecaja na okoliš. Strateška procjena utjecaja na okoliš se radi na strategiji programe sukladno sadašnjim odredbama zakona i radi se ocjena o potrebi strateške procjene ako je riječ o izmjeni i dopuni strategije i programa. Ali to znači da samo se strateški promatra a iza toga svaki pojedinačni zahvat ima normalnu proceduru procjene utjecaja na okoliš i to je razlika i sada možda malo ulazim u domenu jednog drugog ministarstva ali možda je dobro ipak reći nekoliko rečenica. Koja je novina u novim zakonu o zaštiti okoliša u odnosu na sadašnji? Dakle u odnosu na sadašnji mi imamo neke strategije imamo neke programe imamo neke planove i nakon što se provede procjena utjecaja na okoliš može se desiti da taj zahvat nije prihvatljiv pa se onda moraju mijenjati ti prostorni planovi. U budućnosti će procjena utjecaja okoliš sa planerskog aspekta strateška biti podloga za izradu prostornih planova tako da onda iza toga će se samo ocjenjivati. Da ja to skraćeno kažem, strateška će procijeniti da li mogu tvornice ili ne a ova će reći da može tvornica dimnjak nije 42m nego je 66m, dakle to će u budućnosti biti razlika. Danas tome nije do kraja tako i pretpostavljam da je nadležno ministarstvo s tog aspekta moglo ovako ocijeniti i onda dati mogućnost da ova procjena ide iz jednostavnog razloga što zahvate neće biti moguće niti temeljem strategije i programa direktno provoditi nego temeljnim prostornih planova županije. Konkretno prostorni plan Primorsko-goranske županije čije smo mi prostorno-planska rješenja već ugradili u strategiju je provedena za njega strateška procjena utjecaja na okoliš pa pretpostavljam da je to bio jedan od razloga baš kada govorimo o ovim zahvatima na Krku zašto je se ministarstvo tako odlučilo. Ali sada sam iskoristila da možda kažem i korak dalje što mislim da je dosta dobro da svi zajedno znamo o budućnosti. Zoran Vinković replika. Holy. Radi se prije svega i meni je jasno da je većina ovih izmjena Strategije prostornog uređenja napravljena i prema planovima

da tako kažem politički evo npr. kod plinovoda, naftovoda spoj Slavonskog Broda-Valpova dakle preko terena i konfiguracije terena koje će zahtijevati izuzetnu izuzetnu zaštitu okoliša, istovremeno kroz elektroenergetski sustav imamo spoj upravo koji ide kroz srce Slavonije, dakle kroz Đakovo. Imamo izgrađen koridor , cestovni koridor. A ovim Izmjenama i dopunama Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske sudeći prema ovim kartama i objašnjenju ovih karata odustaje se od željezničkog koridora i spajanja Mađarske dolje sa lukom Ploče jer je to vidljivo upravo kroz ovu kartu na strani 7 u obrazloženju ovoga Zakona. smatram da upravo uz ove koridore 5C su trebale ići i glavni koridori. I naftovoda i plinovoda. Dakle nije samo problem ovog srca Slavonije nego je tu i problem Baranje koja ostaje ponovno slijepo crijevo. Dakle, bez ikakvog spoja osim kroz cestovni koridor 5C. Dakle, nema koridora željezničkog, nema naftovoda, nema plinovoda, jedino kroz željeznički koridor i kroz krak elektroenergetskog sustava je Baranja spojena na Hrvatsku. Ako mogu odgovoriti na vaše pitanje. Strategija prostorno uređenje je integralni dokument koji objedinjuje strategije pojedinih sektora. Tako da u izradi izmjene i dopune Strategije kao i …/Govornik se ne razumije./… mi konzultiramo sektor koji je nadležan za željeznicu, nadležan za cestu, nadležan za plinovod, produktovodi i sve ostalo. Sukladno imputima koje smo od njih dobili je ugrađeno u Strategiju prostornog uređenja, glavni koridori što ne znači da nekih sporednih koridora neće biti sukladno prostornim planovima županija općina i gradova. Dakle, ono što je nadležno ministarstvo i javno poduzeće koje je zaduženo za to dostavilo kao prijedlog smo mi ugradili i u odnosu na to proveli sve procedure koje jesu i to je bio u tom dijelu naš zadatak. Dakle, ova Strategija objedinjuje sve sektorske strategije i željeznice i prometa i zračnih i voda i sve ostalo. I na jednom mjestu je. Dakle, mi smo tražili impute, impute koje dobili smo ugradili. U budućnosti dakle ja cijelo vrijeme navodim ono što je i uvaženi zastupnik Bačić tu u nekoliko navrata rekao, mi zaista smo pokrenuli izradu nove strategije prostornog uređenja i tražili impute od svih nadležnih tijela iz svih strategija što znači razvoj Hrvatske do 2030. da bi u budućnosti novi dokument imao što manje prijepora na ovakav način. Hvala. Zaključujem raspravu. O Odluci ćemo glasati naknadno.